Отже, шановні народні депутати, прошу зареєструватись для участі у вечірньому засіданні Верховної Ради України. Прошу провести реєстрацію.

Зареєстровано 359 народних депутатів. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Хочу вас проінформувати, що протягом перерви відбувалась робоча нарада. І перед початком засідання Алєксєєв Сергій Олегович повідомив мене, що узгоджені компромісні пропозиції щодо кінцевого голосування закону. Як я розумію, буде запропоновано повернутися до ряду правок. Але для того, щоб ми могли мати результативне голосування, нам необхідно, щоб Алєксєєв Сергій Олегович дуже предметно роз'яснив народним депутатам предмет і суть голосування. А також дуже важливо, щоб всі були в залі і були готові до голосування. проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикору пційний суд" є найважливішим рішенням, яке ми сьогодні маємо прийняти. Нам дуже важливо узгодити позиції і вийти на об'єднуюче рішення, колеги. Тому я всіх прошу до увагу і також всіх прошу до високої дисципліни у залі. Зараз я надаю 5 хвилин для виступу заступнику голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Алєксєєву Сергію Олеговичу. Після його доповіді ми порадимось, можливо обміняємось думками і перейдемо до голосування, а можливо відразу перейдемо до голосування. Будь ласка, Сергію Олеговичу, дуже предметно зробіть роз'яснення. 16:07:12 АЛЄКСЄЄВ С.О. Дякую вам, шановний пане Голово. Шановні колеги, ми сьогодні протягом двох годин розглядали всі правки до одного з найважливіших законопроектів фактично в останній результативний день сесії, який є завершальним, як я вже казав, для створення антикорупційного суду. І нам дуже важливо, щоб цей законопроект відповідав всім найкращим стандартам правосуддя, щоб він відповідав баченню наших іноземних партнерів, які ми неодноразово виказували. Також під час розгляду цього законопроекту було поставлено на підтвердження ціла низка правок, які були враховані комітетом, вони не знайшли підтвердження. Зараз під час наради, яка відбувалася в обідню перерву, з 2 до 4, між представниками членами комітету, представниками фракцій ми узгодили питання, що ми повертаємося до голосування майже по всім правкам, окрім одного моменту, це пов'язано з порядком автоматичного перерозподілу справ у тому разі, якщо суд один… юридична особа – суд, але судове приміщення знаходиться на великій відстані, це може бути міжрайонний суд. І лише по цим правкам ми не будемо їх повертати, тому що, щоб не робити незручності громадянами, щоб громадяни не їздили до суду за 100-120 кілометрів. Саме головне – це правки, які стосуються все ж таки підвідомчості Вищого антикорупційного суду. Справа в тому, що є лист Міжнародного валютного фонду, відповідно до якого було запропоновано повернутись до першого… до редакції першого читання президентського законопроекту. Це правка 168. Це wording відповідає тому, що вимагає Міжнародний валютний фонд. Також правка номер 160, вона вносить зміни до "Прикінцевих положень" щодо набуття чинності законопроекту цього і має більш технічний характер. І зараз, я бачу, що всі депутати вже збираються, і я прошу Голову Верховної Ради поставити всі ці правки на підтвердження, і будемо продовжувати розгляд цього законопроекту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Олегович, я прошу вас виразно під стенограму повторити, до яких правок ви пропонуєте повернутись. Під стенограму, будь ласка. Я… зараз я пропоную повернутися до правок, які були враховані комітетом, я зараз назву їх номери і прошу підтримати їх голосування. Це правка номер 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 57, 59, 60, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 186, 188, 191, 194, 195, 197, 198, 199-а та 200. Все.

Будь ласка, ще одну хвилину. Прошу всіх заходити в зал займати робочі місця. Прошу голів фракцій максимально змобілізувати членів фракцій для голосування, через кілька хвилин ми переходимо до голосування. Будь ласка, пане Сергій. на підтвердження в залі, але були не підтверджені. Я прошу зараз поставити всі ці правки одним голосуванням на підтвердження, а після цього голосувати щодо правок, які стосуються Отже, така форма приймається, так? Є необхідність щось зачитати, пане Сергій? Будь ласка, займайте робочі місця, колеги. Я бачу, в залі ще недостатньо народних депутатів. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. І прошу Секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал.

Колеги, запросіть депутатів в зал. Я бачу по залу, ще далеко не всі депутати є. Це найважливіше голосування. Я прошу всіх заходити в зал і займати робочі місця. Я хочу наголосити, в чому є пропозиція представника комітету, щоб всі ті правки, які були підтримані комітетом, щоб ми їх підтримали зараз, тобто комітет просить підтримати їхнє рішення. Під час обговорення ряд тих правок були збиті під час голосування. Комітет пропонує, щоб ми до них всіх повернулись, підтвердили ті, які були підтримані комітетом, а потім окремо проголосували правку 168 і 160 в тій редакції, в якій запропонує Алєксєєв Сергій Олегович. Тобто окремі голосування, окремі голосування, які озвучили, звичайно. Спочатку повернення до правок, підтвердження їх, а потім окреме голосування по 160 і по 168 правці. Я слухаю Сергія, він мені рекомендує, як робити, пане Руслан. Зараз він ведучий питання. Вам треба щось зачитати ще? Ні. Отже, колеги, під стенограму були зачитані перелік правок, до яких комітет пропонує повернутись. Я прошу усіх приготуватись до голосування. Під стенограму Сергій Олегович прочитав перелік правок, і я, власне, цей перелік поставлю на голосування, які були під стенограму зачитані заступником голови комітету Алєксєєвим Сергієм Олеговичем. І я прошу зараз дуже відповідально кожного взяти участь в голосуванні і проголосувати, колеги. Займіть робочі місця, колеги, щоб всі були під час голосування на місці. Отже, зараз я поставлю на голосування повернутись, а потім підтвердити. Колеги, в нас було дуже багато заяв на ефірах з приводу цього закону, і я хотів би, щоб вони підтвердились голосуванням в залі і присутністю в залі, що найважливіше. Отже, переходимо до прийняття рішення. Я прошу зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію від Алєксєєва Сергія Олеговича, заступника голови комітету, повернутися до розгляду тих правок, які були підтримані комітетом і які ним були озвучені, зараз кожен голос буде мати значення. І я прошу проголосувати, і я прошу підтримати пропозицію за повернення, прошу голосувати, прошу підтримати, колеги, голосуємо, кожен голос, уважно голосуємо, прошу підтримати, голосуємо. За-247 Ми повернулися. 247. Рішення прийняте. І тепер я ставлю на підтвердження ті правки, які були зачитані Сергієм Алєксєєвим під стенограму і які підтримані комітетом, прошу проголосувати і прошу підтвердити. Голосуємо, колеги, кожен голос, прошу підтвердити, прошу проголосувати, прошу підтвердити, голосуємо. За-228 Підтвердили, колеги, ці правки. Тепер окремо, окремо, спочатку правка 168. Я прошу Сергія Олеговича озвучити

справи, які є підслідними Національному антикорупційному бюро, передаються до Вищого антикорупційного суду, якщо вони знаходяться в першій інстанції, вони передаються в першу інстанцію, в апеляції, передаються в апеляцію. Можу редакційно зачитати зараз, редакційно.

"Пункт 20 зі значком 2 розділу ХІ "Перехідні положення" викласти в такій редакції: Слідчі судді (крім слідчих суддів Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду клопотання в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, а суди першої інстанції (крім Вищого антикорупційного суду) - обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності у зазначених кримінальних провадженнях. Такі клопотання та обвинувальні акти подаються в установленому порядку відповідно до слідчих суддів Вищого антикорупційного суду, Вищого антикорупційного суду. Друге. Суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду. Третє. Клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, які надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду. Четверте. Кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених цим Кодексом до підсудності Вищого антикорупційного суду, судовий розгляд у судах першої апеляційної яких на закінчено до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, передаються до Вищого антикорупційного суду для розгляду в установленому цим Кодексом порядку.

Заяви про перегляд за новими обставинами судових рішень, що ухвалені судами першої та апеляційної інстанції до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, подаються до Вищого антикорупційного суду та розглядаються ним в установленому порядку". У зв'язку з цим пункт "в" вважати пунктом Будь ласка, пане Сергій. де… повністю відповідає вимогам МВФ, де МВФ просить повернутися до першої редакції президентського законопроекту. Я зараз, шановні колеги,

Цей... Колеги, дозвольте. Пункт 1 викласти в такій редакції: "Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту "в" підпункту 1 пункту 2 цього який набирає чинності з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду". Ця правка може бути з техніко-юридичними правками. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, щойно Алєксєєв Сергій Олегович зачитав і 168-у, і 160 правку. Я буду ставити їх окремо на голосування: спочатку 168-у, потім 160-у. Я прошу всіх зайняти робочі місця і приготуватися. Як стверджує доповідач, це і є ці правки, які виконують рішення МВФ, так стверджує. І я, колеги, ставлю на голосування правку 168, яку щойно озвучив під стенограму Сергій Олегович Алєксєєв. Хто підтримує дану правку, прошу проголосувати. Голосуємо, прошу підтримати, голосуємо.

Колеги, ми побачили, скільки голосів. Зараз я буду просити пана Сергія, щоб він озвучив пропозицію, яка може набрати більшість в залі. Порадьте нам, Сергій, чи ставити 160-у, чи ви озвучите позицію. Будь ласка, Сергій Олегович. Пропозиція, яка, на думку Голови, може набрати більшість в залі, вона за змістом, за змістом вона така сама, але це не стовідсотково перша редакція президентського законопроекту, як це сказано в листі МВФ. Я можу її зачитати, Доповнити пункт другий розділу ІІ "Прикінцеві положення" підпунктом 12 такого змісту, пункт 12: "Підпункти "а" та "х" підпункту 3 пункту 2 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" викласти в такій редакції, а пункти 2, 22 і 23 частини першої статті 3 викласти в такій редакції: "20) суд апеляційної інстанції - відповідний апеляційний суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться суд першої інстанції, що ухвалив оскаржуване судове рішення, а також Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду - стосовно судових рішень Вищого антикорупційного суду, ухвалених як судом першої інстанції, а також стосовно судових рішень інших судів

суд першої інстанції – місцевий загальний суд, який має право ухвалити вирок або постановити ухвалу про закриття кримінального провадження, а також Вищий антикорупційний суд у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його підсудності цим законом, а також апеляційний суд у випадку, передбаченому цим законом". "23) суддя - голова, заступник голови, суддя Верховного Суду, Вищого антикорупційного суду, апеляційного суду, місцевих загальних судів, які відповідно до Конституції України на професійній основі уповноважені здійснювати правосуддя, а також присяжні".

Чи, колеги, обміняємося думками? Ми стоїмо під великим ризиком. (Шум у залі) Та це тільки фракції обмінялись думками. Ми стоїмо під дуже великим ризиком, колеги, непідтримки вимог МВФ. Я зараз прошу, колеги, обмінятись думками по фракціях, щоб ми знали, як діяти. Це найважливіші правки, і тому я прошу зараз "Блок Петра Порошенка", Артур Герасимов, одна хвилина. Приготуватись Бурбак. Обміняємося думками, щоб ми не завалили. Будь ласка. Шановний Андрій Володимировичу! Шановні колеги! Ми чітко знаємо, що наші міжнародні партнери, а також всі, хто мав відношення до опрацювання цього закону до другого читання, знають, що в документах указан навіть wording, так званий опис того, яким чином має виглядати ця поправка. І дуже чітко вказано, що ми маємо повернутися до першої редакції, яка була запропонована Президентом України. Тому, шановні колеги, ми будемо підтримувати і 160 правку, і 168 правку, але в тому вигляді, в якому вони є в першій редакції закону, тому що саме це було погоджено з міжнародними партнерами і, наскільки я знаю, відфіксовано письмово. Дякую. Дякую. Максим Бурбак, будь ласка, "Народний фронт". 16:28:14 БУРБАК М.Ю. Шановні колеги, ми сьогодні з вами виправляємо ту помилку, яку було зроблено парламентом нещодавно. І ми повинні привести у відповідність законопроект про створення Вищого антикорупційного суду пропозиціям наших міжнародних партнерів. А можу сказати, що співпраця з міжнародними фінансовими організаціями завадить економічному колапсу, який може настати восени цього року. Тому, шановні колеги, давайте всі зосередимось, заспокоїмося і проголосуємо за ту редакцію, яка була запропонована автором законопроекту, яка була погоджена профільним комітетом задля того, щоб ми вийшли на позитивне рішення, було понад 226 голосів, і могли продовжити співпрацю з нашими міжнародними фінансовими організаціями і партнерами. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. "Опозиційний блок", Долженков, 1 хвилина. за цією профанацією, яка відбувається навколо голосування по антикорупційному суду? Бачите, півзаконопроекту читається з голосу, якісь правки. Я сам за фахом юрист, але не все розумію, що навіть там читається з голосу. я дуже впевнений в тому, що більша частина залу, яка зараз натискає на зелені кнопки, підтримуючи ці пропозиції з голосу, щось там розуміють. А суть полягає в тому, що і ніякого бажання боротися з корупцією у нас, в принципі, немає, а більше того, немає бажання створювати незалежну антикорупційну інституцію. Тому фракція "Опозиційний блок" в цьому фарсі приймати участь не буде, знову ж таки наголошує на тому, що необхідно дотримуватися процедури, встановленої Регламентом. А ваші дії не обґрунтовувати необхідністю створення тієї незалежної інституції, яка була б сформована не під диктовку Міжнародного валютного фонду, а за участю… Дякую. Хочу тільки наголосити, що правка 168, яку зачитував Алєксєєв, є в таблиці. Він просто її зачитав. Це не є правка, яка змінена від тої, яка є в таблиці. Він просто зачитав її ще раз вголос. Будь ласка, від Радикальної партії Ляшко. Я звертаюся до колег депутатів. Згадайте мої слова, вам колись буде соромно за те, що ви тут говорите. З найвищої парламентської трибуни ви говорите: цей текст закону узгоджений з МВФ, цей текст закону узгоджений з міжнародними партнерами, цей текст закону узгоджений з іще кимось. Коли ви з українцями будете узгоджувати? Коли ви згадаєте, що ви – парламент України, а не філія Міжнародного валютного фонду? Ви розказуєте про те, що нам треба ці закони для того, щоб уникнути економічному колапсу. Економічного колапсу ми уникнемо за однієї умови – коли ми радикально змінимо економічну політику, коли ми вернемо людей додому, коли ми відновлюватимемо власну економіку, коли українці зароблятимуть в рідній країні і коли не будуть Україною керувати маріонетки ззовні. Україною повинні керувати українці! Українці достойно повинні жити в своїй країні і закони треба приймати для українців, а не для МВФ чи ще для когось! Ви принижуєте Україну!

Дякую шановний Андрію Володимировичу. Шановні колеги, остання редакція, яку зачитав представник комітету, вона, по-перше, відтворює редакцію першого читання. Тобто досягається те, чого хоче фракція БПП. Але, друге, вона розв'язує штучну колізію, яка з'являється, якщо ми автоматично, умовно кажучи, відмовимо редакцію першого читання. Тому для того, щоб повернутися в коректний спосіб до редакції першого читання, а саме цього хоче діючий парламент, треба підтримати те, що останнє зачитав Алєксєєв. Це узгоджено з юридичним управлінням. Це вивірено між представниками представниками фракцій. І це відповідає поверненню до редакції першого читання. Тут немає жодних проблем. Ця колізія виникла в зв'язку з тим, що прийнятий закон, він розбалансований порівняно з першим читанням. І треба зробити технічну правку, не більше того. Вона була зачитана представником комітету, коли він був останній раз на трибуні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв, одна хвилина. Ми хочемо звернути увагу народних депутатів, що один раз парламент вже намагалися обманути. І закінчилося це тим, що суспільство побачило обман, наші міжнародні партнери побачили обман. І всі вони сказали: "Ми обман не приймаємо". Правка в редакції, яка була зачитана Алєксєєвим, – насправді, результат дуже серйозного, уважного вивірення всього закону, щоб не було маніпуляцій. Коли зараз представниця Президента кричить страшним голосом "нет", ну, це будуть наслідки для Президента насамперед і всіх, хто знову спробує ввести парламент в оману. Правка, яка запропонована, дуже проста: всі справи, які підсудні антикорупційному суду, відправляються в антикорупційний суд з моменту його утворення. Все. Дуже ясне і чітке рішення, в чому, власне кажучи і полягала ідея антикорупційного суду. Не дозволяйте знову об себе витирати ноги. Група "Воля народу", Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановні колеги, "Воля народу" підтримувала всі закони: і антикорупційний суд, і декларації, підтримували всі ДБРи, і НАБУ, і САПи, тому в цілому ми будемо голосувати за цей законопроект, антикорупційні органи потрібні нашій державі. Але узурпувати через правки сьогодні владу не може ніхто. той момент, коли стоять зараз, я тільки що з-під Міністерства вугільної промисловості, стоять шахтарі, вимагають зарплату, не можуть нагодувати свої сім'ї, не можуть нагодувати своїх дітей. 1 вересня іти їм у школу, 1 вересня вести своїх дітей у дитячі садочки, немає зарплати, немає сьогодні… "Воля народу", Наш край" теж вимагає сьогодні міністра Насалика сюди до залу, пусть пояснить, чому досі не виплатили 1,5 мільярди гривень зарплати шахтарям? Чому сьогодні газовики забрали собі премію і нарахували 46 мільйонів доларів, а ці гроші могли піти для шахтарів? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Група "Відродження"? Ніхто не буде виступати. Отже, колеги, я прошу всіх зараз зайти у зал. Зараз представник, заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Алєксєєв Сергій Олегович озвучить пропозицію, яку в результаті обговорення він запропонує голосувати. Будь ласка, Сергій Олегович. перший раз правку 168, яка була, повністю відповідала wording першої редакції президентського законопроекту, яку вимагає МВФ. Другий раз я озвучив те, що добавили наші колеги, да, вони конкретизували назви судів, терміни і те інше. Це по суті те ж саме, але wording – це, звісно, різний текст. Я пропоную давайте поставимо 168 правку з тим, що я зачитав зараз, можливо, вона набере необхідну кількість голосів. Дякую. З цим, що я зачитав другий раз, другий раз. Да, де є визначення, що таке… ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, на пропозицію Алєксєєва Сергія Олеговича я ставлю на голосування 168 правку, яку він зачитав під стенограму другий раз. Зрозуміла позиція? Зрозуміла. Отже, щоб він ще раз не повторював під стенограму, яку він зачитав повторно після невдалого голосування. Я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування. Колеги, кожен голос це, власне, ті правки, про які ми говорили по співпраці з нашими партнерами. Тому я прошу кожного уважно голосувати. Отже, 168 правка в редакції, яку вдруге зачитав Алєксєєв Сергій Олегович. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, кожен голос. Голосуємо відповідально і уважно. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо, колеги. За-204 Не встигли. Я ще раз поставлю. Я прошу по фракціям показати. Отже, "Блок Петра Порошенка" – 89, "Народний фронт" – 47, "Опозиційний блок" –

якби всі розуміли наслідки такого голосування, можливо, воно було би більш результативним. Якби всі розуміли наслідки. Я звертаюсь до всіх груп і фракцій: проаналізувати. Зараз я поставлю ще раз. Я прошу всіх проаналізувати і проголосувати. Всі побачили результат. Я прошу всіх приготуватись до голосування. Отже, колеги, прошу, так, я зараз поставлю ще раз, прошу приготуватись. Я прошу, я звертаюся до всіх фракцій, до всіх груп розуміти відповідальність даного голосування. Отже, колеги, я прошу підтримати поправку 168 в тій редакції, яку зачитав Алєксєєв Сергій Олегович в другій редакції, яка підтримана всіма фракціями. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги, це і є ключова відповідальна правка. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, кожен голос. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо. Повернення до правки 168, так.

Будь ласка, колеги, запросіть в зал, бракує 10 голосів. Запросіть в зал. Я даю 30 секунд Сергію Олеговичу Алєксєєву на репліку. Запросіть в зал, нам бракує 10 голосів. Шановні колеги, цей законопроект без цієї правки не запрацює. Ми, якщо ми не проголосуємо результативно цю правку, ми марно витратили час. Марно витратили час сьогодні, марно витратили час, коли готувались. Прохання підтримати цю правку, тому що це важливий законопроект. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, прошу всіх зайняти робочі місця. Ми вітаємо в залі Прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана. І я прошу, колеги, зараз проголосувати. Хочу наголосити, це і є ключова правка 168 в тій редакції, в якій зачитав Алєксєєв Сергій Олегович. Я хочу наголосити, що наслідки для країна неголосування цієї правки можуть бути надто великими. Тому я прошу усіх зайти в зал і зайняти робочі місця. Я зачитаю зараз ще раз по фракціям останнє голосування. По фракціям. Отже, покажіть. "Блок Петра Порошенка" – 92 (можна більше, мені видається), "Народний фронт" – 51 (можна більше, я думаю), "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 21 (думаю, можна витягнути більше), "Батьківщина" – 12 (можна більше, мені здається), "Воля народу" – 5 (мені видається, можна більше), "Відродження" – 7 (давайте гуртом проголосуємо), позафракційні – 27 (мені здається, можна більше). Ні! До того в залі більше людей присутніх, в залі більше людей, я стверджую. Отже, колеги, я ставлю пропозицію повернутись до правки 168 в тій редакції, в якій зачитав Алєксєєв, і я прошу всіх проголосувати за повернення до цієї правки. Прошу голосувати і прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Кожен голос. Прошу підтримати. Кожен голос. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

Три народних депутати. Я прошу всіх повернутись в зал. Ми не можемо ставити долю країни від дисципліни трьох депутатів. Я прошу усіх запросити в зал. Прошу ще раз усі фракції запросити депутатів в зал. Ще раз, по фракціям. По фракціям останнє голосування. "Блок Петра Порошенка" – 92, "Народний фронт" – 51, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 21 "Батьківщина" – 12, "Воля народу" – 10, Партія "Відродження" – 8, позафракційні 27. Отже, колеги, три голоси. Я прошу всіх зайти в зал. Я прошу дисципліну у фракціях. Це ключова поправка, наслідки надто великі, колеги. Три голоси, не бавтеся з цим. Я прошу всіх зараз бути на місцях робочих. Я прошу, колеги, всіх зайти в зал і зайняти робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до правки 168. І кожного, наголошую, кожного закликаю взяти участь у голосуванні. Я прошу проголосувати, прошу голосувати і прошу підтримати повернення. Голосуємо, колеги, кожен голос. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Колеги, голосуємо за повернення. Голосуємо. Колеги, підтримуємо, голосуємо "за", прошу підтримати "за". Голосуємо. Підтримайте, колеги. За-231 Рішення прийняте. І я ставлю на голосування поправку 168, повернулися, так, в тій редакції, яку зачитав Алєксєєв Сергій Олегович після невдалого голосування, заключну редакцію. І я прошу, колеги, всіх підтримати 168 правку в цій редакції. Кожен голос, колеги, голосуємо. Прошу підтримати правку, прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги, уважно і відповідально. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо. Усіх, колеги, прошу підтримати. Прошу проголосувати. За-231 Правка прийнята. Тепер ставлю на голосування 160-у, це останнє голосування. 160 правка. Сергій, треба зачитувати чи ні? Вже зачитував. Добре, зачитайте Сергій. Він зачитав її під стенограму. Вже читав. Отже, голосуємо, не виходіть із залу. Я ставлю на голосування 160 правку в тій редакції, якій Алєксєєв Сергій Олегович під стенограму зачитав. Прошу підтримати, прошу проголосувати. 160 правку, це так само ключова правка. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Правка 160 – за. Кожен голос колеги, голосуємо. Голосуємо, колеги, прошу підтримати. За-228 Правка підтримана. І тепер ми переходимо до прийняття закону. Прошу всіх бути на місцях, колеги. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" (№7441) з тими правками, які були підтримані перед голосуванням під час обговорення, в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Кожен голос. Голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо. Прошу підтримати, голосуємо, колеги, за закон.

Закон прийнято. Колеги, вітаю це дуже відповідальне і важливе рішення українського парламенту. Український парламент ще раз підтвердив свою позицію у боротьбі з корупцією і в реформі судової системи. Колеги, вітаю всіх! Вітаю! І зараз, ми домовлялись на нараді, яку проводили, по одній хвилині, зараз по одній хвилині від фракцій, потім зачитаю заяву. По одній хвилині від фракцій. Будь ласка, прошу всіх приготуватися до обговорення по одній хвилині від фракцій. Будь ласка, Артур Герасимов. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, хочу ще раз... Перше. Поздоровити всіх з тим, що ми проголосували цей надважливий для країни закон. Але також хочу ще раз підтвердити позицію фракції Партії "Блок Петра Порошенка", що також ключовим питанням є оновлення ЦВК, яке майже всі представники в цьому залі обіцяли, яке записано в Коаліційній угоді. Сьогодні зранку ми публічно озвучили нашу позицію в тому, що ми готові відізвати одного з представників нашої фракції і таким чином збалансувати склад тих кандидатів, які будуть подані і які будуть голосуватися під час голосувань в сесійній залі. всіх представників інших фракцій підтримати нашу позицію і вирішити це питання вже сьогодні. Дякую, Андрій Володимирович. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Справді, ми це питання піднімали під час обговорення і домовились, що всі фракції озвучать свою позицію. Будь ласка, "Народний фронт", Максим Бурбак.

Шановні колеги, я вітаю те, що нарешті ми в цьому залі знаходимо консенсус для того, щоб вирішити головне питання – це призначення нового складу ЦВК. Питання оновлення ЦВК – це недискусійне питання, тут жодних дискусій нема. І я просто радий тому, що ми, врешті-решт, почали його розглядати в правовому руслі – раз, відкрито, демократично і прозоро. Вітаємо ініціативу наших колег з БПП, гадаю, що те, що ми говорили, що перелік нових членів ЦВК повинен відповідати рекомендаціям ПАРЄ, воно враховано. Всі ті пропозиції, які були подані Президентом для голосування, там є і квота… квота Радикальної партії, є від БПП кандидати, від "Народного фронту", від "Самопомочі", від груп. нам треба всім мати 226 голосів на табло за відправку у відставку колишнього складу і 226 голосів за те, що було озвучено... І 226 голосів за кожного кандидата. Тому гадаю, що ми повинні почути, кого будуть відкликати наші колеги з БПП і потім прозоро, публічно обговорити питання щодо повного голосування по всім кандидатам, які запропоновані Президентом України. Дякую. Дуже дякую. Шановні громадяни України, шановні колеги, боротьба за вибори вже почалася, і почалася вона… десь триває дуже вже декілька тижнів. Ви бачите, дуже багато законопроектів, пов'язаних з соціальним захистом, зокрема з виплатою заробітних плат шахтарям, з пенсійним забезпеченням, вони не розглядаються. Зараз боротьба точиться навколо складу ЦВК. Хто буде контролювати ЦВК, той потенційно буде контролювати результати виборів. Дуже влучно сказав представник коаліції відносно того, що всі фракції, які є колишніми або чинними членами коаліції "Європейська Україна", мають квоти. Але натомість хочу констатувати: два кандидатури з "Опозиційного блоку", які ми делегували до Центральної виборчої комісії, не враховуються під час формування цього складу. Це нехтування прав опозиції, і це видає, хто в нас є опозиція, а хто в нас є коаліція та прибічники цієї коаліції. Від Радикальної партії Олег Ляшко. 16:51:26 ЛЯШКО О.В. Право вибору – це право, надане від Господа Бога. Ніхто не має права в українців забирати їхнє волевиявлення, їхній голос. Президент Порошенко, внісши подання, де фактично узурпує склад ЦВК, позбавляє українців права вільного вибору. Вони хочуть фальсифікувати вибори, вони хочуть намалювати результат. І за це люди повинні кілька мільярдів гривень заплатити з державного бюджету, щоб десь стояв транзитний сервер, "лєвий", і в кабінеті президентському малювали результати. Ми не дамо Президенту Порошенку вкрасти голоси людей, ми не дамо сфальсифікувати вибори, ми не дамо обрати ЦВК, яке буде залежне від влади і яке буде фальсифікувати результати виборів. Тому що ми хочемо не нових майданів в результаті злочинів Президента Порошенка, ми хочемо сильної країни, економічного розвитку, підвищення добробуту українців і відновлення миру в Україні. Без порядку, без дисципліни, без сильної і чесної влади не буде єдиної, вільної, незалежної Від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко. Шановні колеги, давайте будемо чесними і відвертими. Цю ситуацію очевидно штучно створив Петро Порошенко, внісши 14 кандидатів на 13 місць без пропорційного представництва всіх політичних фракцій, як цього вимагають міжнародні зобов'язання України. Я хочу всіх нагадати, що суб'єктом подання є не фракція БПП, при всій повазі до найбільшої фракції парламенту, суб'єктом подання є Президент Порошенко. Дайте лист про відкликання кандидатів, і я переконаний, що парламент розгляне цю ситуацію рівно за 5 хвилин, і не буде жодних проблем. Чому кожен раз штучно створюючи проблему, ми потім пропонуємо парламенту якісь квазіваріанти виходу із цієї ситуації лише з одною метою, щоб Петро Олексійович, не дай Боже, не втратив обличчя. Так він вже давно втратив обличчя. Разом больше, разом меньше – ніхто не побачить. Тому подання Президента про відкликання розглядаємо і голосуємо, і нема з цим жодних питань. Фракція "Батьківщина" підтримає оновлення Центральної виборчої комісії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від фракції "Самопоміч" Олег Березюк. Сьогодні парламент виплавляв не помилку, а шахрайство чинної влади в Законі про антикорупційний суд. І не треба тішитися цьому голосуванню, бо потішимося тоді, коли запрацює антикорупційний суд і засудить першого корупціонера, який обкрадав цю державу. Що зараз Ми знову виправляємо шахрайство президентської адміністрації і Президента. Ми сьогодні, якщо Президент і якщо його фракція забирають цього зайвого кандидата і кого забирає, фракція "Самопоміч" голосує за ЦВК, тому що ЦВК потрібно країні. Це ЦВК, яке є сьогодні, є злочинним і нелегітимним. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, від групи "Відродження" Віктор Бондар, а потім – "Воля народу". Будь ласка, пане Віктор. Дякую, шановні колеги. Ми розуміємо, що питання ЦВК – надзвичайно важливе для України, українців, українського політикуму, але воно настільки заговорене, і було три місяці часу для того, щоби дійти до якогось консенсусу. На жаль, ми бачимо гру амбіцій і не бачимо того, що є нормальні компроміси, коли кожна партія, кожна фракція буде гарантовано представлена своїми представниками в Центральній виборчій комісії. Тому ми рахуємо, що має бути завершено переговорний процес, і потім гарантовано виходити в зал так, щоби кожна людина, яка сидить у залі, і кожна партія, яка існує в Україні, мала чітку гарантію, що вона буде представлена в Центральній виборчій комісії, що вибори будуть відбуватися на чесній основі, а не сфальсифікованій. І тому ми пропонуємо, враховуючи цю ситуацію, зараз винести на перший питання все ж таки більш актуальне – питання виплати заробітної плати працівникам обленерго по Україні, законопроект 7390 ще є час прийняти. Це більш актуально, бо тисячі людей звільняються, і Україна залишиться без електроенергії по Україні, бо обленерго все повідключають. Дякую.

життя простого пересічного українця. Питання нового складу ЦВК – це питання життя старих політичних еліт, панове. Старий склад ЦВК треба було давно звільняти, ще в 14-му році. Ми дожили до 18-го, давайте зрештою це зробимо сьогодні. Я абсолютно погоджуюсь з лідером "Самопомочі", що треба відкликати на 13 осіб 14-у, аби пройшло 13. Але мені абсолютно байдуже, чи це будуть від Президента, чи від когось іншого, коли новий склад ЦВК, я це повторюю, побачить реальний рейтинг реального переможця, він не зможе вже нічого зробити. Треба голосувати однозначно, бо це є майбутнє. І ще про майбутнє, але прикре. Вперше з 2006 року у влади не знайшлися гроші на дитяче Євробачення. Діти цього року, ми ніби… 30 секунд завершити. РИБЧИНСЬКИЙ Є.Ю. …ми ніби євроінтегруємось, але вони не поїхали на цей відомий фестиваль. Не знайшлося грошей. Торік спонсорував пан Шевченко, наш колега. Цього року не знайшлося грошей. Я хочу, щоб в цьому залі знайшлися прямо зараз ці гроші. Дякую.

перерву на виступ з трибуни. Я надаю 3 хвилини для виступу Олегу Ляшку. 16:58:04 ЛЯШКО О.В. Колеги, я прошу вас відволіктися від якихось там високопарних питань і опуститься на землю. В 2008 році Андрій Полтавець убив в Харкові шестеро людей, будучи п'яним за кермом. Він отримав 10 років тюрми. У 2015 році він звільнився. Той, хто убив шестеро людей, у 2015 році звільнився. А в 2017 році цього вбивцю знову затримали п'яним за кермом! Після того, як він відсидів в тюрмі, після того, як він убив шестеро жителів Харкова, його знову зловили п'яним за кермом у 2017 році. Дали йому знову термін. В цьому році, в червні місяці, він вийшов по амністії. Шестеро людей, в яких цей убивця за кермом забрав життя, після того знову сів п'яним за кермо і вийшов по амністії! Хто після цього мені ще буде розказувати про те, що наші пропозиції встановити драконівську відповідальність за вбивць п'яних за кермом, вони занадто жорстокі?! Ви розкажіть це родичам шести вбитих людей у Харкові чи родичам дев'яти вбитих людей Зайцевою, яка була під наркотичним оп'янінням у тому ж Харкові! Чи родичам трьох з половиною тисяч українців, які минулого року загинули через ДТП, половина з них – через п'яних водіїв! Вони вбивають людей. Потім відкупляються. Потім виходять по амністії. Убитих не вернеш дітей, чоловіків, жінок. Вони по амністії відкупились, щоб знову сісти за кермо і знову когось убивати. Я хочу, щоб ми припинили цю війну на дорогах. Ми добиваємося, щоб припинили убивати невинних людей тільки тому, що він залив очі, тільки тому, що він не відчуває своєї відповідальності. Кожен, хто п'яний сідає за кермо, повинен пам'ятати одну просту істину: сів за кермо, дорога одна – в тюрму. В тюрму! А якщо ти вбив людей – на все життя в тюрму, а не відкупиться і по амністії через 2 роки виходить. Я звертаюсь до парламенту: у вересні проголосувати у другому читанні закон, який встановлює драконівську відповідальність за п'янство за кермом, який дасть можливість врятувати тисячі життів, який не дозволить нікому більше таким як Андрій Полтавець виходити з тюрми після того, коли вони вбивають по шестеро людей. Ті, хто роблять такі злочини через п'янство, через безвідповідальність, через безсовісність, вони не повинні більше ніколи сісти за кермо, вони не повинні більше нікого вбивати, нікому не приносити додому сліз, горя, нещастя і смерті. І це відповідальність парламенту. Той, хто не голосує, ви берете на себе відповідальність за те, щоб тисячі українців і далі гинули на наших дорогах. Досить смертей! Українці мають жити! Наступна заява на перерву від двох фракцій – "Блоку Петра Порошенка" і "Волі народу". Але цього разу вони вимагають реальної перерви. На 15 хвилин. Тобто дві фракції вимагають, згідно Регламенту, законом передбачену реальну перерву на 15 хвилин. І тому я згідно закону оголошую перерву на 15 хвилин. Прошу о 17:17 усіх повернутися в зал. Дякую.

в нас в порядку денному наступні стоять питання включення до порядку денного для прийняття рішення. Поміж них є два питання 8487 і 8487-1, а також 8488, з яким вчора Южаніна звернулась. Але перед тим, як ми продовжимо, по результатах перерви я даю 3 хвилини для виступу голові фракції "Блоку Петра Порошенка". І прошу усіх народних депутатів заходити в зал. Колеги, прошу покликати усіх народних депутатів в зал. Будь ласка, пане Артур. Шановний Андрій Володимирович! Шановні колеги! Шановні виборці! Тільки що відбулося засідання фракції партії "Блок Петра Порошенка", де ми знов послідовно підтримали нашу позицію відносно оновлення Центральної виборчої комісії. Як ви знаєте, сьогодні вранці ми озвучили нашу пропозицію, що для того, щоб усунути перешкоди, які… чи перепони, які проговорювалися на шляху до оновлення ЦВК, ми як фракція готові не підтримувати одного з наших кандидатів під час голосування, таким чином давши можливість парламенту проголосувати за 13 кандидатів на 13 місць у складі Центральної виборчої комісії, оновленої. Ми дуже уважно слухали виступи наших колег з цієї трибуни і почули від представників "Самопомочі", якщо не помиляюся, "Батьківщини" і інших фракцій відносно того, що, будь ласка, будьте послідовними, озвучте прізвища. Так, ми залишаємося послідовними. Ми дуже ретельно зараз проговорили прізвища, які рекомендувала наша фракція, і ми прийняли рішення, що в цьому залі ми будемо виключати з цього списку Лотюк Ольгу Степанівну. Значить, одразу ми публічно це засвідчуємо, це є дуже фаховий спеціаліст, це є дуже шанована і поважна людина, вона залишається в нашій команді, вона буде працювати для країни. розуміючи, що ситуацію треба розблоковувати, ми прийняли таке рішення і зараз, Андрій Володимирович, ми звертаємося до вас поставити на рейтингове голосування готовність сесійної зали голосувати за оновлення Центральної виборчої комісії з урахуванням того, що фракція партії "Блоку Петра Порошенка" послідовно озвучила свою позицію і на вимогу інших фракцій, на прохання інших фракцій озвучила прізвища, як ми це і обіцяли. І, якщо не помиляюся, жодних перешкод тепер не буде знайдено. Тому просимо поставити це на рейтингове голосування. Дякуємо. Шановні колеги, просять ще раз обговорення. Будь ласка, Максим Бурбак. Максим Бурбак, "Народний фронт". Колеги, але перед тим, пане Максим, я одну хвилинку перед тим візьму репліку. Колеги, увага! Я прошу всіх уваги. Нам залишилося 32 хвилини до завершення сесії. Наступне… На 15 хвилин продовжимо, буде 40 хвилин. Наступні питання у нас стоять питання проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів. Вчора Южаніна публічно звернулася до мене з питанням, щоб це поставити. Артур, я не ставлю, я інформую, яке наступне питання порядку денного. По моїй логіці, ми б же могли встигнути за півгодини ці питання розглянути. Але нехай вирішить зал, як нам бути. Будь ласка, "Народний фронт" Максим Бурбак. Шановні колеги, я дуже вітаю рішення наших колег по коаліції фракції "БПП" і гадаю, що основну колізію щодо голосування за оновлення складу ЦВК подолано, тому що тепер ми знаємо, що буде 13 пропозицій, 13 кандидатів на 13 посад. Гадаю, що тепер з нашими колегами в цьому сесійному залі, який є в поданні Президента, з фракцією "Самопомочі", "Батьківщиною", з Радикальною партією, з групами ми можемо обговорити з Президентом України, який подав це подання, це питання, голосування, тому що тепер бачимо, що жодної перестороги у наших колег по сесійній залі немає. І друге. Це було би безвідповідально зараз при тому, що напівпорожня сесійна зала, входити входити в таке важливе питання. Але я звертаюся до вас всіх в цій сесійній залі, на вулиці стоять люди, які другий день поспіль просять нас прийняти законопроект, який буде регулювати їхні питання щодо машин з іноземною реєстрацією.

включимо в порядок денний і приймемо в першому читанні законопроект, який врегулює питання так званих "євроблях". Давайте повернемося обличчям до наших людей. Дякую. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". Скажіть мені, будь ласка, ви так переживаєте за інтереси народу України, а чому ви не вносите в зал питання виплати заробітних плат шахтарям? Я вам мушу сказати, от хто сьогодні може сказати, що сесійний зал це є привокзальний ринок. Ніхто? А серед вас "наперсточники" є? Якщо є "наперсточники", голосуйте за ЦВК. Вам що, незрозуміло, що вам Парламентська асамблея Ради Європи сказала, резолюція? Представники всіх фракцій, це що за така "мулька", ми знімаємо найкращого фахівця, щоб він не був в Центральній виборчій комісії. Ви кого туди сунете? Ви чого народ обдурюєте? Останній день на сьогоднішній день. Ви знаєте, як то кажуть, давайте ще витягнемо. Нема питань, в кого є проблеми, знімайте штани і витягуйте, і Від Радикальної партії Олег Ляшко. Шановні українці! Шановні колеги! Мій великий земляк, на жаль, уже покійний Іван Степанович Плющ, сказав колись геніальну фразу: "Не впихайте невпихуєме". Я хочу звернутись до колег із БПП. Прислухайтеся до мудрої поради Івана Степановича. Українці, що відбувається? Сьогодні порушення закону кандидатів в члени ЦВК в залі немає, Президент не відкликав зайву кандидатуру, а БПП каже, що вони з барського плеча за неї не будуть голосувати. Але все одно зберігається інтрига, зберігається конкурс, порушення процедури обрання Центральної виборчої комісії, що у майбутньому потягне за собою оскарження рішення у суді, визнання нелегітимним обрання ЦВК, і ми за три місяці до президентських виборів залишимося без ЦВК, от, що пропонує фракція БПП. Тому дотримуйтеся закону і Конституції. Президент має перевнести подання, це має бути законно, і тоді проголосуємо. Не впихайте невпихуєме... Шановні колеги, я, по-перше, ще раз підкреслюю, що все, що зараз відбувається, створив своїми руками Петро Олексійович Порошенко. Це раз. Друге. Що відбувається зараз? Дивіться, фракція БПП кидає свого Президента, тому що він вніс ці подання, а вони кажуть, а ми за це голосувати не будемо. Тобто Президент, ім'я якого носить ця фракція, подання вносить, а вони кажуть, ми за це голосувати не будемо. Тому фракція "Батьківщини" є послідовною і говорить, ініціатором подання сьогодні є Президент України. Президент України повинен відкликати того, кого він вважає за необхідне, відкликати для того, щоб зробити ситуацію 13 на 13. Але я ще раз підкреслюю, до складу цих 13 повинні входити представники всіх парламентських фракцій і груп, так вимагає резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи. Тому ще, я б звернувся до Президента з невеликим проханням, внести реальних незалежних… Внести незалежних, незаангажованих фахівців, а не людей, якими буде Порошенко керувати в ручному режимі, фальшуючи вибори. Так само, як він це робить зараз, на місцевих виборах. Тому, будь ласка, в законний спосіб, і зала підтримає оновлення ЦВК за одну секунду. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Самопомочі" Олег Березюк. І, будь ласка, трошки емоції нижче, у мене велике прохання. 17:33:00 БЕРЕЗЮК О.Р. Шановні колеги депутати! Сьогодні треба це зробити і забути. Це справа, яку ми всі обіцяли. ЦВК треба змінювати в будь-якому випадку. Віктор Бондар від групи "Відродження". термінова виплата заробітної плати шахтарям, вирішення питання заробітних плат по обленерго, вирішення питання "євробляхерів", які сьогодні тут страйкують і блокують Верховну Раду. Ми зайшли в політичний тупик, і зараз нам пропонують порушувати Регламент, і поставити під загрозу той склад ЦВК, який може бути проголосований в залі через цю процедуру, а точніше, псевдоюридичну процедуру. Тому ми бачимо ситуацію і пропонуємо піти з політичної кризи, зупинитися, перенести питання на початок вересня, спокійно підготуватися, проголосувати. А сьогодні, поки є півгодини дуже важливого часу, проголосувати за надзвичайно важливі питання, які від нас очікують шахтарі, працівники обленерго, "євробляхери" і так далі, поки всі зібралися. І послухайте, це буде розумно. Дякуємо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Волі народу" Євген Рибчинський. "Воля народу" не готова ще рік чекати голосування за ЦВК. Чотири роки ми його не змінювали, давайте сьогодні за півгодини змінимо цю ситуацію. Це абсолютно в наших силах. Це раз. Друге. Це дуже важливо. Їх тут немає, деяких і не бачили. Хто коли-небудь бачив членів ЦВК, розкажіть, будь ласка, на очі? От каже Продан, що бачила. Передавай їм вітання. Ми готові голосувати, і ми проголосуємо, якщо буде на 13 місць 13 подань. Дякую. Ірина Геращенко, Перший заступник Голови Верховної Ради України. 17:35:11 ГЕРАЩЕНКО І.В. Шановні журналісти, шановні виборці! От тільки що ми побачили насправді те, що 4 роки відбувається в парламенті, коли намагаються з хворої голови перекласти на здорову. І роблять це ті ті люди, які хочуть зробити парламентську республіку, влаштувавши тут безлад взагалі назавжди. Президент вже двічі вносить подання на членів ЦВК. ми щодня чуємо отмазки: то їх перевіряють, то вичитують їх е-декларації, то ще щось. Нарешті, сьогодні, коли вже остання перепона знята, нам говорять, та ні, і сьогодні це неможливо, бо треба голосувати закони транспортні. Я хочу прогульникам Верховної Ради України нагадати, що взагалі-то в п'ятницю останній сесійний день. Завтра давайте проголосуємо ці закони, а кадрові питання строять без черги. Тому ми вимагаємо сьогодні поставити на голосування ЦВК. Ви говорите, це людей не турбує. Так я хочу нагадати, що всі фракції вимагають, щоби ми голосували, це дуже правильно, вибори місцевих громад. Хто їх має проводити? І досі ЦВК імені Януковича… І досі ЦВК імені Януковича? Мені просто дивна зараз позиція борців з Януковичем "Народного фронту", які 105-у отмазку придумують. тут згадували Івана Степановича Плюща, він ще одну говорив фразу. Ви знаєте, дуже любив згадувати, що мене дуже турбує Гондурас, а ти його не чеши. Не чешіть Гондурас. Давайте голосувати за ЦВК Шановні колеги, дуже багато емоцій, але давайте працювати чітко по законах, які ми прийняли, які діють багато років у Верховній Раді. Стаття 6 Закону "Про Центральну виборчу комісію", де сказано, що Президент України в своєму поданні на призначення на посаду членів комісії враховує пропозиції депутатських фракцій і груп, утворених в поточному скликанні Верховної Ради України. Президент врахував всі пропозиції ті, які були подані депутатських фракцій і груп. Він не може не внести 14, він їх вніс. Що дальше відбувається? А дальше вступає в дію 85 стаття Конституції, де сказано: після того, як Президент вніс відповідно до процедури, а процедура дотримана, Верховна Рада шляхом голосування визначає і голосує. І дальше сказано: "В разі, якщо кандидати на посаду членів Центральної виборчої комісії – це частина четверта, стаття 209 "Про Регламент Верховної Ради України"… Це наше правило. Якщо кандидати на посаду членів Центральної виборчої комісії не отримали необхідної для призначення кількості голосів народних депутатів, Верховна Рада пропонує після того Президенту України внести подання стосовно нових кандидатів. Це те, що ми вам пропонуємо. За одного ми не будемо голосувати, не буде. Голосуйте! 13 на 13. Президент свою процедуру…

Я пам'ятаю історію з ЦВК. Спочатку сказали, що ми не хочемо голосувати антикорупційний суд. Проголосували. Потім почали шукати 300 голосів, щоб звільнити патріотів з ЦВК. Проїхали. Після того 13 з 14 – ПАРЄ. Після того вимагати прізвище. Жодної причини не голосувати ЦВК не залишилося. І питання дуже просте: ви за оновлену Центральну За стару виборчу комісію! І це питання навіть не тільки оновлення ЦВК – це питання виконання обіцянок. Будь ласка, шановні виборці, подивіться, сотні інтерв'ю, які представники всіх майже фракцій парламенту давали, що вони оновлять… майже у всіх оновлення ЦВК – це їх є обіцянка. І аналіз подання. Ви знаєте, дуже багато кажуть, що щось не те, те не так, се не так… 30 секунд. І, ви знаєте, ви хочете сказати, що сотник Майдану…

Єфремова Ірина з "фронту" – не так? Ви хочете сказати, що інше – це не так? Тому, будь ласка, Андрій Володимирович, поставте на голосування рейтингове питання входження в цей процес. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, увага. Усі фракції висловили свої позиції. Тепер я хочу вас проінформувати, колеги. Ви знаєте я, як ніхто, є прихильником того, чимшвидше оновлення ЦВК. Але згідно закону ми за три дні повинні повідомити всіх кандидатів і членів про те, що буде розгляд. Будь-яке порушення процедури з цього приводу – це є право подати в суд і скасувати ЦВК. Зараз тут немає жодного члена з кандидатів. Якщо ми порушимо процедуру хоч на йоту, ми будь-яке обрання поставимо під сумнів. Колеги, зараз до мене надійшла заява від двох фракцій – "Фронту" і "Відродження" – на реальну перерву. І я запрошую всіх голів фракцій до мене на нараду в кабінет. Прошу всіх голів фракцій до мене на нараду в кабінет.

Я щойно провів нараду з головами фракцій. Більшість фракцій, як це й передбачалось, сказали, що питання має бути перенесене, але я скажу з точки зору Регламенту. Мають бути присутні всі члени ЦВК під час розгляду. Їх зараз у залі просто немає. Я закликав голів фракцій продовжити консультації, щоб, можливо, завтра ми змогли зробити мобілізацію людей. Для того треба провести консультації між головами фракцій. Зараз у мене немає жодних підстав ні юридичних, ні Регламентом передбачених продовжувати засідання Верховної Ради України. Ми, колеги, сьогодні зробили надзвичайно важливе рішення, концептуальне рішення. Я хотів би, щоб всі ми гордилися тим рішенням, бо це рішення, яке виводить Україну на новий рівень фінансових відносин. Але, на жаль, зараз час, відведений для роботи, є вичерпаний. Вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. І завтра о 10 годині ранку я всіх запрошую в зал для продовження нашої роботи. Дякую. Дякую.